Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 82. Predlagatelj Zakona je Vlada. Amandmani do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici. Dopustite da vam ukratko predstavim Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti proizlazi iz potrebe uređenja područja zaštite intelektualnog vlasništva nad stvarnim, stvorenim biljnim sortama odnosno stvaranjem pravnih okvira za zaštitu pojedinačnih prava. Postojeći Zakon o zaštiti biljnih sorti usklađen je sa UPOV-om Konvencijom o zaštiti novih biljnih sorti 1991. godine. UPOV je međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti. Donošenjem navedenog zakona Republika Hrvatska je ispunila uvjete za pristupanje UPOV-u te je 1. rujna 2001. godine postala punopravna članica UPOV-a i tako kao i kao takva Republika Hrvatska priznaje i potvrđuje UP-ovu Konvenciju iz 1991. godine. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti vršit će se potrebne izmjene i dopune postojećeg zakonskog teksta s ciljem da se: Prvo, izvrše potrebne ispravke teksta. Isti se u cijelosti uskladi sa danas važećom UP-ovom Konvencijom za zaštitu biljnih sorti. Drugo, da se dopuni zakonski tekst izvrši usklađivanje direktivom 98/44 EU-a i ugradi tzv. uzajamna recenzija u okviru Zakona o zaštiti biljnih sorti kao oblik pravne zaštite biotehnoloških izuma. Treće, da se uredi pitanje nadležnosti u okviru ovoga zakona na način da se Ministarstvo ribarstva i ruralnog razvoja imenuje središnjom i koordinativnom i upravnom tijelo nadležno za provođenje zakona a da je Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo vodi stručne, tehničke poslove u sustavu zaštite biljnih sorti. Prihvaćanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti cjelovito će se uskladiti Zakon o zaštiti biljnih sorti sa postojećom UP-ovom Konvencijom o zaštiti biljnih sorti, proizlazi kao obaveza Republike Hrvatske kao punopravne članice UPOV-a.

Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče dozvolite u ime Kluba SDP-a da dadem jedan osvrt vezano za ovaj zakon i ove izmjene ovoga zakona. Upravo Prijedlog toga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti s Konačnim prijedlogom zakona uređuje način i postupak zaštite sorti poljoprivrednog bilja. Postupak stjecanja oplemenjivačkog prava i zaštite nositelja oplemenjivačkog prava. Potreba uređenja područja zaštite intelektualnog vlasništva nad stvorenim biljnim sortama odnosno zaštita oplemenjivačkih prava i do sada je rješavana postojećim zakonom i pravilnicima te je usklađena s Konvencijom o zaštiti novih biljnih sorti iz 1991. Značaj dosadašnjih zakona je upravo u tome što Republika Hrvatska sa svojih 3 tisuće, 3 milijuna 156 tisuća hektara poljoprivrednih površina od kojih je milijun 484 tisuće hektara oranica i vrtova, 75% su obradive površine a na kojima radi 10% stanovništva koje se bavi poljoprivredom i od koje nastaje 11% nastaje 11% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske svakako mora biti zainteresirana da se na tim površinama sije sjeme biljnih sorti stvoreno vlastitom pameti i iskustvima koje ima 100-godišnju tradiciju proizvodnje na ovim prostorima. Kod nas se ovim poslovima bavi već preko 100 godina institucije u Hrvatskoj. Tako je za pohvalno reći da danas koristimo deklarirano sjeme na 90% naših poljoprivrednih površina. Međutim, na temelju zapažana i stečenih iskustva u prirodi čovjek je počeo upravo odabir tih plodova od sjemena "boljih upotrebnih svojstava" te prve populacije u daljnjoj fazi kultiviranja ili oplemenjivanja dovele su do stvaranja prvih izvornih tipova i sorti na našim poljima. U vremenu između dva svjetska rata proizvodnja biljnih sorti provodila se na znanstvenim osnovama na područjima Zagreba, Križevaca, Osijeka u znanstvenim institucijama. Međutim, ubrzan je razvoj biljnih sorti sjemena od 46. godine poslije drugog svjetskog rata. Nastavlja se na istom tom potezu osnivanjem i sjemenskih centara i poduzeća. Uz ove znanstvene institucije na površinama poljoprivrednih poduzeća poduzeća tadašnjih kombinata znanost se povezuje sa praksom te se dobivene nove sorte šire i dorađuju u doradbenim kapacitetima Belja, Vupika, Kutjeva, Đakova, Vinkovaca, Osijeka, Slatine, Donjeg Miholjca, Koprivnice, Križevaca, Zagreba. Upravo u tim centrima nastaje jedna važna grana poljoprivrede koja se naziva industrijom sjemena jer se tom proizvodnjom zadovoljavaju potrebe za sjemenom u Republici Hrvatskoj a posebno u istočnoj Hrvatskoj ili Slavoniji i Baranji koja ima preko 50% ratarske proizvodnje Republike Hrvatske. Tu hrvatsku industriju sjemena značajno su podigle domaće upravo selekcije i oplemenjivačke kuće Zagreba, koje su pratile svjetske trendove i ciljeve što je rezultiralo integriranošću domaćih oplemenjivačkih projekata u međunarodne selekcijske projekte kao i uključivanje hrvatske industrije sjemena u izvozu i proizvodnju sjemena na međunarodnom tržištu. Danas u Hrvatskoj na 30 tisuća hektara proizvede se oko 200 tisuća tona sjemena koje se koristi u proizvodnji Hrvatske, Hrvatska ide i za izvoz. Međutim, zbog čega stvaranje novih sorti je bitno? Pa zbog toga što danas u Hrvatskoj proizvodimo 18 vrsta sjemena. U usporedbi s jednom Austrijom koja proizvodi čak 40 vrsta ukazuje se da nedovoljno koristimo naš potencijal i tradiciju koju imamo u stvaranju novih biljnih sorti. U Hrvatskoj se danas najviše proizvodi sjemena kukuruza vrijednosti od oko 250 milijuna kuna, pšenice 100 milijuna kuna, ječma 25 milijuna, soje 25 milijuna kuna. Međutim, najviše uvozimo sjemena krumpira što bi sigurno mogli proizvoditi više, šećerne repe i suncokreta. Značaj ovih izmjena o zaštiti biljnih sorti prvenstveno se odnosi kao što je i rečeno na usklađivanje sa Direktivom EU parlamenta 98/44 te pravne zaštite izuma s područja biotehnologije. Mislim da je to zbog toga svakako potrebno donošenje ovakvog zakona ali je još potrebnije smatram da povećamo određene stimulacije vlastitoj pameti da se maksimalno koristi u stvaranju novih sorti a time i proizvodnji i doradi sjemena za naše potrebe i izvoz. Šta to znači? Pa izmjenom ovog zakona potrebno će biti mijenjati Pravilnik o visini troškova postupka za stjecanje i trajanje oplemenjivačkog prava jer po izmjenama ovoga zakona Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao što je i rečeno ovdje a i piše u materijalu postaje centralno, koordinirajuće i upravno tijelo nadležno za provođenje zakona. A Zavod za sjemeničarstvo i rasadničarstvo u Osijeku vodit će stručno tehničke poslove. Do sada je sve to vodio ovaj zavod. Zavod će voditi upisnik zahtjeva. Ostale upisnike, Upisnik oplemenjivačkog prava, Upisnik prenesenog oplemenjivačkog prava, Upisnik ustupljenog oplemenjivačkog prava i Upisnik zastupnika vodit će ministarstvo. Zašto to govorim? Pa tim pravilnikom se donosi da se sve to mora i platiti. I za ovih prvih stavki do proizvodnje sjemena potrebno je plaćati tisuću 750 kuna. Upravo zato mislim da je nastavno na ono što sam rekao kao stvaranje jedne stimulacije da proizvodimo naše vlastite biljne sorte mislim da je i prilika da smanjimo obveze koje imaju genetičari i oplemenjivači po pravilniku za nove sorte koje stvaraju. Do sada Do sada su ti troškovi uplaćivani Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku koje je sve te poslove i radio a sada je prilika da se to smanji jer se i smanjuje posao zavoda, ministarstvo preuzima dio poslova ovim načinom smatram država će pokazati da je zainteresirana za razvoj novih biljnih sorti od naših proizvođača na našim poljima. Zašto je to potrebno? Jer je posao koji rade genetičari i oplemenjivači jedan dug posao, stručan. Pitanje uspjeha uvijek je neizvjesno a pitanje dobiti pogotovo jer također po pravilniku poslije plaćanja ovih pristupnih plaćanja uplaćuje se i godišnja naknada za vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava od prve do treće godine 250 kuna, pa sve ide do 14. godine 800 kuna a od 15 tisuću tisuću kuna plaća se za određeno sjeme. Dobro, to je već period kada se to sjeme koristi i kada vjerojatno i donosi neku dobit, ali sve ovo prethodno trebaš uplatiti a pitanje je kakav će ti rezultat biti. na kraju, smatram da je ovo svakako potrebno učiniti jer u zadnjih petnaest godina proizvodnja sjemena u Hrvatskoj je 50% od stvarnih mogućnosti koje imamo s obzirom na povoljne i agro ekološke uvjete, posebno to smatram u Slavoniji i Baranji, znanje i tehnologiju za proizvodnju sorti, sorti visoke genetske čistoće te doradbenih kapaciteta koji mogu dati kvalitetno sjeme na naša polja ali i izvoz. Zato podržavamo izmjene i dopune zakona uz nadam se uvažavanje potreba izmjena u navedenom pravilniku. Hvala lijepa.

Izvolite. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Želite li završni osvrt? Da. Državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zahvaljujem se na afirmativnom izlaganju gospodina saborskog zastupnika i na prijedlogu. U ime Vlade prihvaćamo dva amandmana koja smo dobili a koji nadam se imate i vi na klupama i obrazloženje koje ste dobili. Zahvaljujem se. Zaključujem raspravu.